prvo čitanje, P.Z. br. 516 Predlagatelj Klub zastupnika SDP-a. Predložen je na temelju članka 84. Ustava. Prijedlog smo primili. Kod donošenja primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Vlada je dala mišljenje. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo i unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvještaje odbora smo primili. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ?

Zamislite ovaj, da smo iskoristili priliku i usvojili ovako dva benigna zakona, i da ovaj Sabor na jedan, jer to je stvarno simbolična gesta, na jednoj simboličkoj razini zapravo obilježiti taj dan. Evo mene interesira kako će ovaj Sabor sutra obilježiti međunarodni dan ljudskih prava. Stvarno me interesira. Imali smo, slušali smo o Zakonu o diskriminaciju, suzbijanju diskriminacije, i da sad ne nabrajam, jedno izvješće, drugo izvješće, i konstatirali smo da se ljudska prava u Hrvatskoj, da su povrijeđena. Danas smo slušali izvješće našeg odbora, međutim mi nikako da na određeni način damo težinu u cijeloj ovoj priči, i da evo ako hoćete i na samoj simboličkoj razini zapravo sutra glasanjem ova 2 zakona damo doprinos Međunarodnom danu ljudskih prava. E vidite, meni je drago da su se kolege pravnici neki javili, nažalost samo malo ih je zainteresirano za ovaj zakon, oni znaju kad je riječ o ljudskim pravima, ja nisam pravnik ali sam nešto o tome čitao, tzv. generacijski zakoni koji tretiraju ljudska prava. Možete li zamisliti što u današnjem vremenu znači zapravo 15 ili 18 godina zakonodavstva? To znači, znate li koliko su u 18 godina ljudska prava i standardi razine poštivanja ljudskih prava pomaknuti? Uzmite samo pregled konvencija, deklaracija i Vijeća Europe i EU pa ćete samo po tome moći pratiti koliko je to išlo naprijed. Sad je pred nama i drugi zakon, slična je materija, odnosno ista koju je pazite donesen '92. godine. Dakle, '92. godine negdje sredinom ili drugom polovinom te godine je stupio na snagu. U međuvremenu dakle možete zamisliti kako se u Hrvatskoj u ratno doba razgovaralo o ljudskim pravima. Razgovaralo se o životu, o nekim drugim, neke druge su stvari bile bitne. I sad jednostavno smo mišljenja da je došlo vrijeme da neke zakone barem u nekim djelićima koji ne iziskivaju ni veliki napor ni velike nekakve ne znam materijalne niti bilo kakve druge stvari da se mogu da se mogu usvojiti. Zapravo o čemu je riječ? Dakle, ja sam mislio da ovdje ne moramo govoriti o transrodnim osobama i što to znači. I da ne moram govoriti ni o fizičkim i ovim ni onim obilježjima. Kad pitate nekoga da vam jednostavno objasni o čemu je riječ onda će vam ovako reći, u pravilu dakle osobe koje nisu prošli operacijski, dakle nisu prošli operaciju, nisu dakle taj medicinski zahvat prošli, oni će vam kazati ovako: da su to recimo muškarci zarobljeni u tijelu žene ili obrnuto. De facto to nema toliko veze sa fizičkim, ima i s tim, sa fizičkim obilježjima koliko ima sa psihičkim. Vi znate zapravo kako se, kakav je postupak do operacije? Pa kura uzimanja različitih lijekova hormonalnih itd., traju jako dugo. To je zapravo, to je ta zapravo Uz sve se ovdje spominje i meritorna, odnosno bitna liječnička dokumentacija. E, kad je riječ o ovom zakonu, dakle Zakonu o osobnom imenu riječ je zapravo, mijenja se samo jedan odnosno dva članka. Dakle, o čemu je riječ? Vi znate da po sadašnjem zakonu i to je zapravo toliko očit vid diskriminacije i zadiranja u privatnost bar na ovom primjeru. Dakle, sadašnjim člankom 7. propisuje se dakle da kad krene postupak izmjene imena da je zapravo onda da je obveza da se javno, odnosno na oglasnoj ploči u nekakvoj općini, gradu istakne dakle da nekakav Ivan mijenja ime ime u Ivana ili Ivana u Ivan nije bitno. I zapravo što se dešava? Dešava se da tih mjesec dana ili koliko već treba proći, piše tu točno da to bude javna objava, zapravo dovodimo tu osobu u nezgodan položaj. ovim ništa drugo ne predlažemo nego sljedeće, a to je da se zapravo to ne mora vješati na oglasnu ploču i da se s osobnim podacima, da se s osobnim podacima, privatnim podacima zapravo postupa sukladno zakonu. Jer to je moj osobni, to je moj osobni podatak. Dakle, isto tako da se on ne zapisuje i da se svi kad se uzme nekakav dokument može vidjeti da je to ime promijenjeno. Netko će kazati da, ali za sudske postupke. Ne, to nije isključeno. Ako se upotrebe za sud, ako se upotrebe da se suzbiju nekakve manipulacije zakonom je predviđeno da se do tog podatka može doći. I tu ja završavam. Dakle, ni ovaj zakon ne traži nikakva sredstva, ni ovaj zakon ništa ne traži nego malo dobre čak ni ne političke nego bih se usudio kazati humane, humanitarne volje. Evo, pozivam vas još jednom ako je u onom zakonu bilo nešto sporno, bilo nešto nejasno, evo da pokušamo dati svoj mali doprinos sutrašnjem Međunarodnom danu ljudskih prava i da ovaj zakon usvojimo. Hvala lijepo. Hvala kolega Lučin. Izvjestitelji odbora žele li riječ? Ne. Ako ne onda prelazimo na raspravu po klubovima. Klub zastupnika HDZ-a, uvažena kolegica Ana Lovrin. Izvolite kolegice Lovrin. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Sukladno mišljenju hrvatske Vlade i svih razloga tamo navedenih klub HDZ-a neće podržati prijedlog Zakona o osobnom imenu, o izmjeni i dopuni Zakona o osobnom imenu. Slažem se sa kolegom Lučinom da je zaštita ljudskih prava od '92. godine do danas itekako napredovala. I ja čestitam sutrašnji Dan ljudskih prava svim građanima, a i svima onima koji se za njih sustavno bore. Ali, u želji da bismo pomogli jednoj skupini građana, u ovom slučaju skupini građana za koju smatramo da je ranjivija od drugih, ne smijemo pri tome dovoditi u neravnopravni položaj sve druge građane, a niti smijemo zaboraviti na sve druge sastavnice uređene države i pravnog sustava. Naime, o čemu se radi? Ovim prijedlogom, ja bih rekla za dopunu Zakona o osobnom imenu, zapravo se predlaže dopuna jednog članka koji inače regulira promjenu osobnoga imena. Naime, Zakonom o osobnom imenu u članku 7. utvrđeno je pravo i postupak promjene osobnoga imena. Ovom dopunom zakona se predlaže jedan novi članak 7a koji kaže da se taj članak 7. neće odnositi u slučaju zahtjeva za promjenu imena transrodne osobe. E pa sad ja bih rekla, kaže kolega da je to benigni zakon, nije nijedan, nijedan zakon nije benigni i svaki je važan, ali ako se i htjelo postići ovo što mislim da se htjelo onda je trebalo da tako kažem zagrabiti malo dublje u ovaj zakon jer još uvijek će vam ostati odredbe članka 8. itd., Zakona o osobnom imenu koji onda govori također recimo da promjena osobnog imena će se odobriti u slučaju kad tijelo utvrdi opravdanost pa se neće odobriti osobi protiv koje se vodi kazneni postupak itd., što znači da ta transrodna osoba i tako neće moći promijeniti ime ukoliko se ovi drugi uvjeti ne ispune pa će sad biti pitanje kako će ta osoba transrodna morati u nekim slučajevima funkcionirati pod starim imenom, u nekim pod novim. Dakle, tu treba naglasiti da za razliku od određivanja osobnog imena je slobodno za dijete određuju ime roditelji suglasno ili staratelji do 10 godina starosti djeteta, nakon toga uz suglasnost djeteta. Dakle, promjena osobnog imena nije slobodna volja već se odobrava u upravnom postupku i upravni aktom pod određenim uvjetima. Zašto je to bitno? Ne zaboravimo ime i prezime, dakle građanin je ne samo da ima pravo nego ima i dužnost koristiti se svojim imenom i prezimenom. Ime i prezime je identifikacija osobe. Identitet osobe je nužan uvjet za ostvarivanje osobnih prava i dužnosti. Dakle, mora se na neki način znati da je osoba koja se nekada zvala nekako se sada više ne zove tako, ali ona nosi iste obveze, ista prava kao što ih je nosila i prije. Možemo razmišljati da li je najpraviji način da se to oglašava na oglasnu ploču itd. ali javnost i drugi ljudi jer svaka sloboda po našem Ustavu ali i po općim principima svaka sloboda ograničena je samo slobodom drugih pravima i slobodom drugih ljudi, ali može biti ograničena samo zakonom. Dakle radi toga da bi netko drugi tko je u odnosu na tu neku osobu imao neka prava od nje crpio prava ili imao pravo potraživati od nje nešto ili očekivati od nje nešto, on mora na neki način znati se ta osoba se više ne identificira tim imenom i prezimenom nego nekim drugim imenom i prezimenom pa također i tijela državna tijela koja će to možda i doznati, ali ne osoba koja će kod tih državnih tijela ili sudova ili sudova tražiti neko pravo u odnosu na tu osobu. Dakle, upravo u odnosu na taj dokaz identiteta imenom i prezimenom, treba učiniti u ovom zakonu sve jer se to tiče i prava trećih osoba da se spriječi manipulacija i da se spriječi zloporaba na promjenu osobnog imena. No, evo i sama Vlada u svome očitovanju kaže naravno ja tu nipošto ne želim dvojiti o zaštiti svih osoba, o zaštiti njihovih ustavnih prava u slučaju promjene osobnog imena na njegovo ustavno pravo na zaštitu osobnog i obiteljskog života, dostojanstvo, ugled i čast. I Vlada također u svom očitovanju navodi da je u toj višegodišnjoj primjeni zakona od '92. od '92. godine uočena nesvrsishodnost svih odredaba članka 7. i nekih drugih odredaba. I stoga Vlada kaže da će jednu sustavnu izmjenu i dopunu Zakona o osobnom imenu, a ja bih predložila jedan sasvim novi zakon gdje će onda voditi računa i ovim osobama i o svim drugim ranjivim skupinama i o svim ljudima o zaštiti njihovih ustavnih prava. možda vam se sada čini evo ovdje piše u očitovanju Vlade sa početka godine, da će do kraja godine taj zakon biti predložen. I ja sam dobila i u ministarstvu očitovanja da će da će to vrlo brzo doći pred Vladu novi Zakon o osobnom imenu. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolegice Lovrin. Drugih klubova nema prijavljenih. Imamo jednu pojedinačnu prijavu za raspravu. Uvaženi kolega Ivo Grbić. Izvolite kolega. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Predloženi zakon o dopuni Zakona o osobnom imenu koji je podnio Klub zastupnika SDP-a predlaže se da se članak 7. važećeg Zakona o osobnom imenu kojim je propisan postupak o zahtjevu o promjeni osobnog imena ne primjenjuje ukoliko se radi o zahtjevu radi promjene imena transferne osobe koja je predočila odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Uvažavajući mišljenje Vlade Republike Hrvatske da će Hrvatskom saboru dostaviti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnom imenu kojim će između ostalog biti predloženo i brisanje dosadašnje odredbe članka 7. Zakona radi zaštite svih osoba koje traže promjenu osobnog imena odnosno zaštite njihovih ustavnih prava na osobni i obiteljski život, dostojanstvo, ugled i čast. Na taj način omogućit će se da se dosljedno primjenjuje članak 14. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske da su svi pred zakonom jednaki. Svakako za očekivati je da će ovakvim izmjenama i dopunama Zakona o osobnom imenu biti obuhvaćena i zaštićena prava transrodnih osoba uvažavajući njihov status i položaj u društvu. Radi navedenog ne podržavam Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osobnom imenu. Hvala lijepo. Uvažena kolegica Bonačić javila se za repliku. Izvolite kolegice. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega govorili ste o zaštiti osobnog imena odnosno da čekamo još izmjene ovog zakona. Ja bih ovdje rekla par rečenica i upitala bih, naime dobila sam od iseljenika nekakve upite. Radi se o problemu uz provedbu Zakona o osobnom imenu odnosno o različitosti pisanja prizemna od dvije riječi na domovnici, osobnoj iskaznici, izvatku iz matične knjige rođenih, da li je to sa crticom ili bez crtice. Odnosno pita se da li je sukladno zakonu može li se ime od više riječi biti spojeni sa crticom? To je jedno pitanje. A drugo pitanje isto tako da li je sukladno zakonu da uz prezime bračnog druga koji nekada ima više prezimena može se staviti i naravno svoje prezime, a po zakonu piše da može biti samo dvije riječi. A ja ću citirati zakon. To je znači članak 2. u zadnjem stavku stoji "Ime i prezime kojim se osoba služi u pravnom prometu može sadržavati svako za sebe najviše dvije riječi". Pa MUP zbog tog od hrvatskih državljana koji u prezimenu imaju više riječi traži da se odluče kojim se dijelom prezimena žele služiti u pravnom prometu. I sada se zbog toga neki hrvatski državljani prisiljeni su izostaviti dio prezimena na hrvatskoj iskaznici, to im naravno stvara probleme na granici kada se pojave kroz npr. s njemačkom vozačkom dozvolom i hrvatskom iskaznicom, jer na njemačkoj vozačkoj dozvoli imaju puno prezime dozvoljeno, a na hrvatskoj iskaznici prezime za pravni promet. Evo to je jedno pitanje

ove rasprave, jer isključivo ovdje raspravljamo o vašem prijedlogu jer su točno taksativno navedeni članci koji se trebaju mijenjati. Svakako pretpostavljam da će, evo tu je u ime predlagatelja državni tajnik, kada bude Vlada predložila ovaj …/Govornik se ne razumije./… da će svakako sve ono dosad šta je bilo propušteno ili šta se osjetilo da treba mijenjat da će svakako to promijenit. Hvala. Moram priznat da sam iznenađen ovako velikim interesom za raspravu o jednom bitnom po meni zakonu, jer kad je riječ o ljudskim pravima onda se stvari prepoznaju zapravo na ovim malim osobnim pojedinačnim slučajevima. I dok mi razinu ljudskih prava i zapravo ljudska prava kao takva ne počnemo vezivati za jednu osobu, dakle za konkretne stvari mislim da nećemo daleko otići. Ja mislim zapravo da se ovdje nije zapravo razumjelo uopće o čemu je riječ. Dakle, nekakve formalne stvari koje su se pokušale obrazložit da ovaj zakon nije ni ovo ni ono zapravo ne stoje. Jer pazite, ja ne razumijem zašto bilo tko u ovo doba tehnologije, kompjutera, interneta, zašto b ilo tko pazite na oglasnoj ploči, hej, pa to pa to još od Austrije je ostalo. To je od Austrije ostalo da vi morate na oglasnoj ploči u nekakvoj općini nešto u predvorju napisat. To ja moram priznat to, ja ne razumije. Pa valjda se zna kako u ovoj zemlji kad dođe do promjena nekakve osobne identifikacije zapravo kako se to, objavom u Narodne novine, na Internet itd., itd. Međutim, pitanje je i meni nije jasno, pitanje je što se nekog drugog građanina tiče promjena mog imena. Građanina… … /Upadica se ne razumije./… E vidite, tu se ja i vi razlikujemo. Tu vi ne razumijete sadržaj i suštinu ljudskih prava. Ne govorimo o institucijama, ne govorimo o pravosuđu, govorimo o nečem drugom. E vidite, za mene je privatnost i nepovredivost doma svetinja i tu svetinju ja dok budem mogao neću dopustit nikome pa ni državi da mi je narušava. I tu se mi razlikujemo. Vidite, to to je zapravo bit i suština ljudskih prava. Pazite, obrazloženje koje nam je Vlada poslala ma to nije vrijedno komentara. Da nešto se radi, godina dana, pa ako ste imali te intencije mislim šta to niste napravili. Pa nisu samo problem ova dva zakona. U hrvatskoj ima još niz zakona, od Zakona o državljanstvu pa nadalje, zapravo koje je vrijeme pregazilo. kolegice i kolege, zahvaljujem na ovako iscrpnoj diskusiji, mislim svega dva diskutanta, odnosno jedan diskutant i dva kluba, jedan klub dva puta. Ja mogu samo konstatirat sljedeće, da sam tužan jer mi se čini da se ne razumije nešto u što se kad smo u prilici svi zaklinjemo. A kad smo u prilici nešto popravit onda ne može, ne ide. Zašto, zato jer je problem nekakva oglasna ploča. E ne vjerujem da je problem oglasna ploča nego zapravo čini mi se da je prije svega stvar u razumijevanju stvari. Evo i ja vama čestitam, pogotovo vama iz HDZ-a sutrašnji dan, Međunarodni dan ljudskih prava uz žaljenje evo što niste podržali evo barem jedan od ova dva zakona. Hvala lijepo. Što je kolegica govorila, da, nije meritum stvari, odnosno nije predmet, ali zapravo to je argument i pokazuje koliko je ovaj zakon nevaljao, star, neupotrebljiv. (HSS)** Hvala. Zasigurno čestitke bi trebalo dati najprije onima koji nisu ovdje s nama jer mi smo kolega Lučin ostali s vama i slušali prijedlog i raspravu i zasigurno neki su i aktivno učestvovali, a neki još to i žele. Uvaženi kolega Milinković. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja se javljam, nisam se mislio javiti, ali kolegi Lučinu da pokažem da interes, da sam i pozorno pratio ovu raspravu i da mi polažemo i imamo interese za ovu tematiku. Ali svakako ispravljam vaš navod da mi nismo razumjeli ovo, uopće ništa da nismo razumjeli od ovog vašeg prijedloga. Itekako smo mi to sve dobro razumjeli, ali i da ne poznajemo problem malog čovjeka. Isto tako poznajemo problem malog čovjeka, ali poznajemo i funkcioniranje lokalne samouprave. Kod mene u maloj sredini, svaka čast ovim modernim dostignućima tehnologije, interneta i svega ostaloga, ali u malim sredinama i svakako postoji oglasna ploča koja je itekako u funkciji, koja itekako dobro služi i ona u i ona u tim manjim sredinama itekako je u upotrebi. A inače glede sutrašnjeg dana, ja zahvaljujem, ali mi obilježavamo sutra dan i obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika koji nam je omogućio da budemo ovdje i da možemo raspravljati o ovim zakonima i svemu. Hvala Kao obično doktore uz ispravak ima još i dodatak. Ali ovime smo mi zapravo i iscrpili raspravu po ovoj točki dnevnoga reda. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Ja predlažem da mi završimo s današnjim radom, da nastavimo sutra kao što je uobičajeno u 9,30 sati i da se pripremimo da bude točka koja ima izvjestitelje i prošlo je odbore, to je točka 8., Izvješće o poslovanju trgovačkih društava od posebnog državnog interesa za 2009. godinu. Hvala vam lijepo i ugodno veče.